Mršić. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, lokalnu i područnu samoupravu. Predlagatelj gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani zamjeniče državnog tajnika, kolegice i kolege. Ja ću početi sa jednim citatom iz Ustava Republike Hrvatske ili sa dva citata Ustava Republike Hrvatske. Prvi kaže članak 4. da u Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Dakle, državna vlast koja ima trodiobu vlasti je ograničena pravom na lokalnu samoupravu. I drugo, da građanima se jamči pravo, to je članak 132. Ustava, da se građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Nakon što su građani tri mjesna odbora iz okolice grada Koprivnice pokrenuli inicijativu za izdvajanje iz svojih općina i pripajanje gradu Koprivnici a nakon što je uslijedila ogromna šutnja administracije jer im ni u kakvom roku a taj rok je bio vrlo dugotrajan pa i traje do danas Vlada odnosno ured nisu odgovorili na njihovu inicijativu, zamolili su mene kao zastupnika da kao ovlašteni predlagatelj a prema Ustavu isto tako predlagatelji zakona mogu biti zastupnik, klub zastupnika ili Vlada Republike Hrvatske, dakle da kao jedan od tri ovlaštena predlagatelja zakona uputim ovakav zakon u saborsku proceduru. Radi se dakle o tri naselja. Jedno je Subotica Podravska gdje su građani 31. 03. 2008. godine njih 563 od 779 birača ili 72,5% potpisali peticiju ili zahtjeva da se iz sastava općine Rasinja izdvoje i da se pripoje općini gradu Koprivnici. Drugo, mještani naselja Glogovac su 17. 02. 2008. godine njih 65% ili 345 od 528 potpisali zahtjeva da se isto izdvoje iz općine Koprivnički Bregi i pripoje gradu Koprivnici. I treće, mještani naselja Kamenica su 8. 04. 2008. godine pokrenuli takvu inicijativu, njih čak 83% ili 20 od 24 birača su potpisali zahtjev, odnosno peticiju da se iz općine Sokolovac izdvoje i pripoje gradu Koprivnici. Dakle, ovo je jedan potpuno netipičan zakon koji je bio u proteklih dva mandata ili tri mandata u ovom Saboru zato jer smo mi uglavnom imali zakone koji su govorili o disolucijalma, dakle gdje su pojedini dijelovi pojedinih općina ili gradova imali potrebu se izdvojiti iz pojedine općine odnosno grada i osamostaliti, postati samostalna općina, odnosno samostalni grad. Ovdje imamo dakle jednu od rijetkih situacija, imali smo nedavno situaciju i u okolici grada Čakovca gdje se jedan mjesni odbor se htio izdvojiti iz općine i pripojiti gradu Čakovcu. Ali ovdje se radi čak o tri takva naselja koje evo bi izdvojili se iz svojih općina i pripojili gradu Koprivnici. Ako se vratimo na ovaj početak gdje sam govorio gdje doista lokalnom samoupravom se može ograničiti državna vlast i da građani imaju ustavom zajamčeno pravo na lokalnu samoupravu, onda se postavlja pitanje tko može onemogućiti građane u ostvarivanju te dvije svoje ustavne kategorije, a organizacija lokalne samouprave, odnosno želja da se živi u jednoj ili točno toj jedinici lokalne samouprave je jedno od temeljnih prava. Dakle, ako imamo pravo na lokalnu samoupravu i imamo pravo da se organiziramo u toj lokalnoj samoupravi, onda mora postojati način da se i građani koji na veliki način iskazuju, a ovdje se radi dakle o postotku 75, 65, 83% građana ili žitelja koji žive na tim područjima mjesnog odbora moraju imati pravo da im se to pravo i ostvari. Na žalost Vlada Republike Hrvatske prije svega je u potpunosti ignorirala i do danas ignorira inicijativu građana što je vrlo čudno. Možda i nije čudno ali je doista zabrinjavajuće da ukoliko tri mjesna odbora ili tri naselja upute ovakav zahtjev, a radi se o nekoliko stotina potpisa, da Vlada nema potrebu čak niti odgovoriti, da im ne kaže O.k. primili smo papire, jel', a kamoli da postupi sukladno zakonu. Vlada ignorira i Ustavom ovlaštene predlagatelje jer kad zastupnik, a ovdje se radi o tome da nije zastupnik osobno, nego je uputio zakon u hitnu proceduru, što znači da ga je poduprlo 26, odnosno 27 zastupnika ovog Hrvatskog sabora, Vlada i to ignorira. Jer Vlada ne postupa sukladno Zakonu o područjima gradova i županija koji kaže da ukoliko su ispunjeni neki preduvjeti, Vlada mora donijeti svoj sud, odnosno utvrditi opravdanost izdvajanja iz pojedinog naselja. Dakle, Zakon o područjima županija kaže da promjenu područne pripadnosti naselja, a o tome razgovaramo može pokrenuti predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave, odnosno jedna trećina građana s prebivalištem u tom naselju. Mi ovdje govorimo o tome da je to pokrenula praktično tri četvrtine građana su pokrenule tu inicijativu, dakle tri puta više, odnosno dva puta više imamo nego što je zakonski minimum. I onda se kaže da će Vlada Vlada izdati ili uskratiti prethodnu suglasnost. Ovisno o procjeni opravdanosti svakog pojedinog prijedloga, te ovisno o usklađenosti područne promjene sa Ustavom Republike Hrvatske. Dakle, kaže, doslovce kaže, Vlada će izdati ili uskratiti E sada što Vlada kaže u svome mišljenju na prijedlog zakona koji sam uputio u saborsku proceduru? Vlada kaže, ne ulazeći u prethodnu procjenu opravdanosti svakog pojedinog zahtjeva. Pa tko Vladi daje pravo da kaže, mi nećemo poštivati zakon i mi nećemo izdati niti uskratiti suglasnost, nego Vlada kaže, nije sada vrijeme da se uopće u ovom zakonu raspravlja. Pa tko Vladi daje pravo da kaže zastupniku ili klubu zastupnika vrijeme kada je podesno raspravljati o nekom zakonu? Pa Vlada je tu da postupa i primjenjuje zakone koje je usvojio Hrvatski sabor. Ako je Hrvatski sabor usvoji i Ustav, ako je Hrvatski sabor usvojio Zakon o područjima i jedinicama lokalne samouprave, onda Vlada nije tu da razmišlja o tome da li se prijepodne ili poslijepodne može primjenjivati taj zakon. Nego je Vlada tu da kada dođe zakon, postupi sukladno članku 32. postojećeg zakona da izda ili uskrati suglasnost. A Vlada je rekla ne, mi nećemo uopće to razmatrati. Nas ne zanima kaj su predložili građani, nas ne zanima kaj je reklo 82% građana Kamenice, nas ne zanima kaj je reklo 65% građana Podravske Subotice, nas ne zanima kaj je reklo 72% Glogovca iz Koprivnički Bregi. Nas to uopće ne zanima. Jer eto mi mislimo da nije vrijeme kada bi nas to trebalo zanimati. E pa dakle zakon nije rekao da se određuje vrijeme, nego uvjeti kada se o tome mora Vlada očitovati i kada Vlada mora reći da ili reći ne. A ako kaže ne, onda mora reći da to nije usklađeno sa Ustavom Ustavom Republike Hrvatske, odnosno sa teritorijalnim ustrojstvom jedinaca lokalne samouprave. Dakle, ovdje Vlada se stavlja iznad zakona i iznad Ustava. I ona kaže ne, mi nećemo postupiti prema zakonu i prema Ustavu. U potpunosti ćemo ignorirati ustavno pravo građana na to da imaj pravo na lokalnu samoupravu. Potpuno ćemo ignorirati to da oni mogu reći gdje žele živjeti i potpuno ćemo ignorirati zakon koji kaže moramo izdati ili uskratiti suglasnost, izdati ili uskratiti suglasnost. Dakle, ako su ti uvjeti ispunjeni, a uvjeti su ispunjeni jer imamo zahtjeva građana, kvalificirani zahtjev, dakle više od jedne trećine. Imamo mišljenje jedinice lokalne samouprave iz koje se ta naselja izdvajaju što znači općine Koprivnički breg i općine Sokolovac i općine Rasinja. Imamo mišljenje jedinice lokalne samouprave gdje žele doći ta tri naselja, dakle, grada Koprivnice i imamo mišljenje županije. Jer zakon ne kaže da moraju biti pozitivna, zakon kaže da moramo imati mišljenje. Mi imamo mišljenje županije o ova sva tri slučaja. Ako ćemo ići za time da bi trebalo uvijek biti pozitivno mišljenje onda može biti nekakve dvojbe oko Glogovca i Kamenice jer tu je općina rekla da se protivi a županija nema stav, samo je rekla da prosljeđuje to, dakle, imamo mišljenje. Međutim, kod Podravske subotice je sve čisto. Imamo 65% potpisa građana. Birača. Imamo pozitivno mišljenje općine. Kaže idite. Imamo pozitivno grada Koprivnice, kaže dođite. Imamo pozitivno mišljenje Koprivničko-križevačke županije koji kaže ako općina misli da trebaju otići a grad da trebaju doći mi smo suglasni sa time. Odakle sada pravo nekome, a posebno Vladi da kaže e sada nije to vrijeme. Pa imali su dosta vremena, pa vrijeme, ja sam i rekao kada je pokrenuta inicijativa, 31. 3. 2008. godine. Pa bilo je sasvim dovoljno vremena. Od toga vremena pa do danas, ili do trenutka kada nije došlo ovo mišljenje Vlada je imala inicijativu iz Čakovca. Tada je Vlada rekla ne da nije vrijeme, nego eto mi ćemo skupiti sve inicijative pa ćemo predložiti zakon, gdje ponovno Vlada se upliće u Ustav. Jer kaže, šta ćete vi zastupnici predlagati zakone, pa mi smo tu koji ćemo predlagati zakone. Vi nama uputite inicijativu pa kada mi mislimo da je vrijeme pravo e onda ćemo mi to napisati pa ćemo uputiti u proceduru. Ako se tome tako misli, onda treba barem u zakon ako ne i u Ustav upisati vrijeme pa reći da se zakoni predlažu samo srijedom prije podne, primjerice ili da se predlažu ne znam samo 1. mjesec nakon lokalnih izbora pa ćemo onda znati. Ili treba upisati da zastupnik može predložiti zakon o svemu osim o područjima jedinica lokalne samouprave, područjima, gradova, županija u Republici i općina u Republici Hrvatskoj. Jer na druge zakone Vlada kaže zašto je protiv. Ima svoje mišljenje, uglavnom kada dolazi iz oporbe je uglavnom protiv, pa ima nekakvo mišljenje, ali ne može njezino mišljenje biti da nije sada vrijeme ili ne može njezino mišljenje da neće proći ovo zato jer će to Vlada napraviti. Osim onda, sada idu ustavne promjene, pa ja predlažem evo tu je šef komisije za ustavne promjene, da ugradimo to u Ustav, je li, da se može osim ove promjene i to se mora raditi samo srijedom prijepodne, možda za sunčanog vremena. Dakle, ja vas molim kao zastupnike da posebice vas zastupnike iz vladajuće većine da vi imate svoje mišljenje, jer ovdje nema mišljenja Vlade, na to vas upozoravam, dakle, ovdje nema mišljenja Vlade, Vlada je ovdje rekla da uopće ne želi razmišljati o tome zato jer misli da to nije prigodno vrijeme u kojem bi ona trebala razmišljati, vjerojatno ima puno važnijih poslova pozivam vas da poduprijete ovaj zakon, čak štoviše, nažalost iako je prijedlog zakona upućen po hitnom postupku u proceduru, je vladajuća veličina je skinula hitnu proceduru što znači da ovaj zakon nikako niti ne može stupiti na snagu prije lokalnih izbora. Prema tome, nema nikakvog razloga da ga ne usvojimo u prvom čitanju i da ga ne uputimo u proceduru nakon lokalnih izbora u drugo čitanje. Jer valjda će nakon lokalnih izbora biti pravo vrijeme kada će se o tome moći raspravljati pa će možda i Vlada imati vremena i misliti da je to pravo vrijeme da se o tom zakonu raspravlja. Ali isto tako vas molim da zaštitite dignitet saborskih zastupnika i Ustava i poduprijete ovaj zakon jer ako prihvatimo tezu da nije pravo vrijeme i da trebamo čekati da Vlada prikupi sve inicijative pa će Vlada to poslati u saborsku proceduru onda doista pristajemo na ovo što sada Vlada radi a to je da da kaže što se tiče lokalne, područne i regionalne samouprave ovlašteni predstavnici nisu i ne trebaju biti zastupnici i klubovi zastupnika, nego jedino i isključivo Vlada. Pa mi sada ovdje imamo nasilje izvršne vlasti kao dio državne vlasti nad nečim što je Ustav rekao da se može ograničiti jedino lokalnom samoupravom. I umjesto da lokalna samouprava može utjecati na državnu vlast, mi sada ovdje imamo potpuno susprezanje inicijative i mogućnosti građana da se organiziraju da kažu, mi želimo u toj jedinici lokalne samouprave ../Govornik se ne razumije./…. Zamislite da su željeli nešto drugo, nešto veće, recimo da su željeli decentralizaciju, da su zaželjeli više novaca, da su zaželjeli više ovlasti što su isto sve ustavne kategorije. Ne oni su samo rekli mi želimo iz općine Rasinja koja je primjerice teritorijem veća od grada Koprivnice i kada se Podravska subotica izdvoji iz općine Rasinja i pripoji gradu Koprivnici još uvijek će općina Rasinja ostati teritorijalno veća jedinica lokalne samouprave nego što je to grad Koprivnica. Općina Rasinja ima 27 naselja. Prema tome, općina Rasinja neće ništa time izgubiti ako će imati 26 naselja. U konačnici Podravska subotica je potpuno povezana sa gradom Koprivnicom jer ne znate gdje prestaje grad odnosno počinje Subotica, jel, odnosno gdje prestaje Kunovec breg a počinje Subotica, jedino tabla vas na to vrlo zorno upozorava budući da se radi o jednoj kontinuiranoj, vrlo naseljenoj, Kod Glogovca situacija je podjednaka, jer se Glogovac nalazi potpuno odijeljen od ostalog dijela općine Koprivnički breg, dakle preko pruge i preko podravske magistrale i isto tako je komunalno infrastrukturom prometno vezan na naselja Štaglinjec i Bakovčice i naravno da ima potrebu i želju da se priključi gradu Koprivnici jer da bi došao do svoje općine mora proći preko grada Koprivnice, Dakle, da bi prošao do ovoga mora preći preko ceste koja je dio grada Koprivnice. preko ceste koja je dio grada Koprivnice. Prema tome, mora prijeći preko teritorija grada Koprivnice. A naselje Kamenica, jedno malo naselje od 24 odrasla stanovnika koje je isto isto tako prirodno vezano i upućeno na grad Koprivnicu, djeca iz Kamenice idu u osnovnu školu u Koprivnici, djeca iz Kamenice u srednju školu idu u Koprivnicu. Da bi došli do svoje općine treba im preko 30 km, preko brda trebaju prijeći gdje su uglavnom neasfaltirane ceste, a ovdje se dakle samo spuste 3 ili 4 km i već su u Koprivnici. Dakle, postoji cijeli niz razloga zbog kojih ti ljudi to žele. Ono što vas isto tako molim da imate u vidu, ovo nije politička inicijativa. Dakle, iza ove tri inicijative ne stoji nijedna politička stranka. Ovo je doista inicijativa građana gdje u naselju Kamenica ja mislim da ni ne postoji ogranak nijedne političke stranke. U naselju Glogovac isto tako mislim da ne postoji niti jedan ogranak niti jedne političke stranke. niti jedne političke stranke. A u naselju Podravska Subotica su svi ogranci svih političkih stranaka, odnosno aktivisti skupljaju potpise za ovo. I u Subotici dakle u kojoj je primjerice na vlasti u ovom trenutku HSS općina Rasinja je poduprla ovaj prijedlog. Koprivničko-križevačka županija je poduprla ovaj prijedlog. Dakle, apsolutno nema nikakvih zapreka da se mještanima naselja Podravska Subotica omogući ostvarivanje njihovog ustavnog prava, ako već o nečem možemo razgovarati. Jer i oni isto tako su upućeni da idu u grad Koprivnicu. Njima je bliže centar Koprivnice nego njihova općinska zgrada u naselju Rasinje. Do Koprivnice imaju pješačko-biciklističku stazu, do svoje općine nemaju pješačko-biciklističku stazu niti rasvjetu uz cestu. Dakle, to cijeli niz razloga, primjerice isto je stvar sa Glogovcem. Do Koprivnice imaju pješačko-biciklističku stazu, do svoje općine nemaju pješačko-biciklističku stazu. Da bi se priključili na kanalizaciju priključit će se na sustav kanalizacije grada Koprivnice, a ne na sustav kanalizacije Općine Koprivnički Bregi. Subotica je već sada priključena na kanalizaciju. koja je u sustavu grada Koprivnice, a ne u sustavu Općine Rasinja. Dakle, vodovodna mreža isto tako je iz sustava grada Koprivnice, nije iz sustava Općine Rasinje. Dakle pupčanom vrpcom je sve povezano. Ovdje samo se iskazuje njihova želja, njihov interes da to naprosto se ovdje sada i ozakoni. Ja sam očekivao, vjerovao da će se to dogoditi prije lokalnih izbora budući da Vlada u svojem mišljenju misli da nije sada vrijeme da se naprave teritorijalni preustroj. Onda prihvaćanjem zakona u prvom čitanju će se to i omogućiti zato jer zakon ionako neće biti donesen, dakle neće biti konačni prijedlog prije lokalnih izbora, ali dajmo onda pustimo da ostavimo to u proceduri pa ćemo nakon lokalnih izbora staviti konačni prijedlog zakona i usvojiti ga nakon lokalnog izbora. Možda tada Vlada bude mislila da je podesno vrijeme da se to dogodi. Nemojmo čekati da Vlada mora pisati sve ili skupljati pa onda prepisivati sve te inicijative. Ja mislim da i zastupnici koji zastupaju interes građana moraju moći predložiti i moraju argumentirano biti odbijeni. Ja ne bih imao dakle ništa protiv da je Vlada meni ovdje objasnila zašto to nije dobro za Suboticu, za Glogovac, za Rasinju, za Brege, za Sokolovac, za Kamenicu. Ali Vlada to nije objasnila. Vlada čak nije niti htjela o tome raspravljati. Ona čak nije htjela o tome niti razmišljati, nego je naprosto rekla ok, ne bumo se sad o tome razgovarali, budemo to u neko vrijeme. Možda da je Vlada rekla vrijeme će biti tada pa mi možda ja mogao i to prihvatiti, ali Vlada kaže ne pred lokalne izbore. Nakon lokalnih izbora Vlada kaže mi ćemo sve skupiti pa ćemo uputiti u proceduru zakon. I onda tako opet dođemo pred sljedeće lokalne izbore, onda opet Vlada kaže ne pred lokalne izbore. Dakle, vrtimo se u jedan potpuno imaginarni krug u koji nas želi uplesti Vlada. Evo ja apeliram na vas dakle da poštujemo ustavno pravo građana na lokalnu samoupravu i na organiziranost, da zaštitimo dignitet zastupnika, u ovom slučaju 26, 27 zastupnika i da poduprete donošenje takvog zakona i na takav način da kažemo građanima da doista i inicijativa građana može rezultirati ostvarivanjem njihovih želja i stremljena, posebice u onome što je za njih od životne važnosti, a to je pitanje lokalne samouprave. Hvala.

Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa evo vrlo kratko. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 53. sjednici održanoj 24. ožujka 2009. godine raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Zvonimir Mršić, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 11. veljače 2009. godine. Odbor za zakonodavstvo ne podupire donošenje ovog zakona iz razloga utvrđenih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske, sadržanom u aktu od 18. ožujka 2009. godine. Međutim u raspravi je ukazano, mada nema ustavno-pravne zapreke za donošenje ovog zakona, na osnovnu dvojbu u otvaranju mogućnosti da se neposredno pred redovne izbore za članove predstavničkih tijela i tijela izvršne vlasti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mijenja njihov područje pa tako i obuhvat biračkog tijela izmjenom broja stanovnika, a o čemu ovisi i broj članova predstavničkih tijela, kao i druge ovlasti, prava i dužnosti utvrđene posebnim zakonima. Hvala lijepo. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu?

Zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu, gospodin Pavle Matičić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Ja ću samo uvodno kazati nekoliko riječi vezano na ovu temu. perioda donošenja Zakona o područjima županija, gradova i općina 2006. godine Vlada i mi u Središnjem državnom uredu za upravu zaprimili smo 16 inicijativa za osnivanje novih općina te 25 zahtjeva za područnim promjenama jedinica lokalne i područne samouprave. Te inicijative smo zaprimili sve do kraja 2008. pa i u siječnju 2009., a neke dokumente i kasnije od tog roka. U okviru opće rasprave o financijskoj krizi i recesiji na raznim mjestima i subjektima u vezi javne potrošnje isticanje, prigovor da već do sada imamo preveliki broj jedinica lokalne i područne samouprave koji broj bi se ovim inicijativama još više povećao. Naime, mi sada imamo 429 općina, 126 gradova i 20 županija i Grad Zagreb. I drugo, Zakonom o neposrednim izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba između ostalog je propisano da kandidati za ove čelne čelne funkcije mora imati prebivalište na području te jedinice najmanje 6 mjeseci prije odluke o raspisivanju izbora, a koji rokovi teku već faktički od 9. mjeseca, odnosno 10. mjeseca prošle godine. Zbog toga Vlada i nije predložila izmjene i dopune Zakona o područjima županija, općina i gradova, već je ostalo da u okviru svojih ovlasti donese odgovarajuće odluke, odnosno predloži izmjene i dopune zakona nakon lokalnih izbora. Sukladno tome je i mišljenje Vlade na prijedlog zakona koji je podnio zastupnik Mršić. Hvala lijepo gospodine Hvala. Dakle, to je radi zaštite zastupnika Mršića za njegovu kandidaturu za gradonačelnika Koprivnice. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dvije su tu stvari bitne. Mi inače u Hrvatskoj imamo po općem sudu previše jedinica lokalne samouprave. Previše općina. Ovdje i obično dolaze zahtjevi takvi da stanovnici, građani hoće još i neku svoju posebnu općinu, hoće da se osnuje još jedna. Često puta su to politički razlozi, ponekad i parapolitički, ali ovdje mi imamo situaciju obrnutu. Ovdje građani zapravo teže okrupnjavanju jedinica lokalne samouprave. Samo po sebi to bi trebao biti dovoljan razlog Vladi da takvu inicijativu pozdravi, podrži i da se ona po hitnom postupku provede dok se netko nije predomislio. To je prva bitna činjenica. Druga bitna činjenica je ta da mi imamo predlagatelja ovog zakonskog prijedloga, kolegu Mršića, ali da je on zapravo samo posrednik. Samo posrednik, to je bitno, da je on posrednik između volje građana u tri mjesta i ovog Sabora. Kad bi građani imali, ti mještani zakonodavnu i prava zakonodavne inicijative, onda bi oni to tražili direktno od Sabora. S obzirom da vjerojatno ne mogu naći po predstavnicima parlamentarne većine, predstavnika koji bi zastupao njihove interese, onda su našli kolegu Mršića. I kolega Mršić ovdje kroz ovaj zakonski prijedlog predstavlja njih, ne sebe, ne SDP, nego te mještane. Sve što mi sada govorimo o ovom prijedlogu zakona mi govorimo tim mještanima. To su mještani 3 naselja, Subotice, Glogovca i Kamenice. Oni u ogromnom postotku, 72,5%, 65% i 83% u Kamenici izražavaju istu želju da se njihova naselja pripoje Koprivnici. Zašto? A valjda misle da će im biti bolje u Koprivnici nego što im je u sklopu njihovih općina. Tom zahtjevu se ne treba inače čuditi. Koprivnica ima odličnog gradonačelnika koji upravlja gradom na kvalitetan način, koji ima silnu podršku na lokalnim izborima građana, samih građana Koprivnice i sada očito je da i mještani okolnih naselja žele da i njima lokalni čelnik bude kolega Mršić. Računaju da će ako se pripoje njihova mjesta napredovati i da će njima u komuni biti bolje. To je njihova želja, to oni kažu kroz ovaj zahtjev. E sad, kakav je odnos Vlade prema zahtjevu mještana? On je, ja bih rekao začudan, on je neobjašnjiv i on je neshvatljiv. Vlada po Ustavu mora utvrditi opravdanost zahtjeva. Da li je to Vlada u ovom slučaju učinila? Nije. Što Vlada kaže? Vlada Republike Hrvatske uopće ne ulazeći u procjenu opravdanosti svakog pojedinog zahtjeva nije suglasna. Što Vladu briga znači za mišljenje građana? Ona znači nije ni razmatrala opravdanost, ali zna da nije suglasna. Što znači prevedeno da svaki od ovih građana, od ovih mještana pita premijera, gospodine premijeru, gospodine Sanaderu, zanima li vas što ja kao mještanin Subotice, Glogovca, Kamenice mislim i hoćete li uvažiti moje mišljenje? A premijer odgovara ne da ga neću uvažiti, nego me uopće ne zanima što vi mislite i to unaprijed odbijam što vi hoćete. Neću to ni pročitati. To je za mene toliko irelevantna činjenica što mještani misle da se s time baviti neću. I to je Vlada napisala doslovno ni ne ulazeći u procjenu opravdanosti zahtjeva, Vlada to odbija. Takav bahat odnos prema zahtjevu mještana. sam zato i nazvao začudnim, neobjašnjivim i neshvatljivim. Ja nisam pitao kolegu Mršića kakve su prometnice u ovim naseljima, da li su one dovoljno široke da prođe ovaj novi BMW blindirani, možda je to razlog. Ako premijer ne može tuda proći onda ga uopće ne zanima šta mještani tamo toga hoće. Ali je mogla Vlada napisati bar taj razlog pa bi imala nekakav razlog da odbija građane. A ovako ona građane odbija bez razloga ni ne razmatrajući što oni žele. Vlada kaže da još nije vrijeme. Koliko Vladi treba vremena da razmotri ovakve prijedloge. Iz Međimurja je prije nekih šest mjeseci došao neki zahtjev za teritorijalnim preustrojem. Kolegica Dragica Zgrebec je tada bila posrednik između želje mještana i ovog parlamenta. Vlada je tada rekla da će ona razmotriti to sve prijedloge zajedno pa da će onda doći sa svojim nekakvim stavom. Kada? Rok si nije dala, ne javlja se uopće, šuti o tom pitanju. Građani, mještani bi sada valjda trebali čekati da se Vlada smiluje da konačno baci pogled na njihove zahtjeve, da ih konačno uzme u razmatranje pa da onda nakon tog milosrdnog čina nešto odluči. Dakle, to je odnos Vlade prema građanima, prema mještanima. Tako se Vlada odnosi prema svojim mještanima. Za ovu Vladu ništa čudno. Mene to ne čudi. Ali se pitam kakav će odnos biti Sabora prema tom zahtjevu. Kakav će biti odnos parlamentarne većine koji se čitavo vrijeme ismijavaju s ovim prijedlogom mještana? **Šeks, Vladimir (HDZ)** Smijeh je jednako raspoređen. Njima je čak i zgodno to što je Vlada mještanima rekla mene uopće ne zanima što ste vi tražili i neću o tome razmatrati, to je njima zgodno. Ovaj prijedlog nije išao preko Vlade, on je išao preko jednog zastupnika i došao je u parlament. I sad će ovisiti o volji parlamenta kako će se prema njemu odnositi, što će s njim učiniti, hoće li ga odbaciti doduše ipak uz neko razmatranje, bar uz raspravu jer Vlada je to i bez razmatranja odbacila. Hoće li ga pustiti u drugo čitanje, ili će ga odbiti? Ja bih predložio da se uvaži mišljenje Vlade i da se iz razloga, da se uvaže razlozi navedeni u mišljenju Vlade jer Vlada kaže da nije vrijeme do izbora da se ovaj zakon donese. Sjednica završava ovaj tjedan, slijedi vrijeme do izbora, iduća će biti nakon izbora navjerojatnije. Prema tome, ovaj zakon se ne može donijeti, teoretski se ne može donijeti do izbora. I Vlada misli da ga ne treba donijeti do izbora. Ja predlažem da se to mišljenje Vlade uvaži i uvažavajući to mišljenje Vlade da se postupi logično, da se zakon pusti u drugo čitanje jer on će taman u drugo čitanje doći nakon lokalnih izbora a to je upravo ono što predlaže Vlada. Ništa drugo. Prema tome, ako hoće parlamentarna većina uvažiti mišljenje i stav Vlade onda će ovaj zakon pustiti u drugo čitanje. Ako neće a onda neće se uvažiti mišljenje Vlade, razlozi koji su tu navedeni. Prema tome, ja predlažem ništa logičnije od toga, ništa logičnije da se poštuje i mišljenje Vlade ali i dakako važnije od toga da se poštuje mišljenje mještana ova tri mjesta i da se ovaj zakon uputi u daljnju parlamentarnu proceduru. To je ujedno i stav klub SDP-a. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite.

potpredsjedniče, gospodine zamjeniče državnog tajnika Središnjeg ureda državne uprave, kolegice i kolege. Pa evo, ja bih mogao svoju raspravu vrlo brzo završiti jer je dosta toga rečeno. Vlada je rekla svoje da nije suglasna dakle, Odbor za zakonodavstvo isto, kolega predlagatelj je elaborirao pravnu stranu ovog dijela. Kolega Stazić je rekao da treba prihvatiti odluku Vlade. Dakle, otprilike sve je rečeno. Ali dozvolite meni da i ja malo kao dobar poznavatelj lokalnih prilika lokalne samouprave u našoj županiji i odakle dolaze ove tri općine, da malo ja kažem zbog čega nema potrebe zbog čega nema potrebe da dolazi do ovoga izdvajanja. Dakle, ova pravna strana u to ne bih se više upuštao, zbog čega nema potrebe. A evo svoje temeljim na tome da sam evo i ja čelnik jedne jedinice općine budući se spominju imena općine Gola eto u trećem mandatu. Imao sam neku neformalnu čast da sam bio i glasnogovornik općinskih načelnika. Pa gotovo sam za ovih 12 godina nema sredine i općine, sve tri ove općine u kojoj nisam prisustvovao obilježavanju dana općine gdje se čulo sve što se napravilo u tim općinama i što se namjerava napraviti. To sam u svakom slučaju sudjelovao, to su prilike i prigode da se takve stvari čuju i vide. I ja sam u svakom slučaju dobro upućen a želim sa zadovoljstvom reći da u našoj Koprivničko-križevačkoj Koprivničko-križevačkoj županiji na dobrim temeljima evo što je i naš časni potpredsjednik Sabora dok je on bio župan isto tako postavio da se ravnomjeran razvoj županija i općina razvija naravno uz maksimalnu potporu Hrvatskih voda, dakle Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja, regionalnog razvoja da se u svakoj općini učinilo puno toga za potrebe te, a radi se o sljedećem da je svrha lokalne samouprave ostvarivati interese građana da im napravi kvalitetu života boljom. I dakle u svakoj općini u kojoj je bilo, ja sam uvijek u svojim istupima rekao, uvijek sam rekao jednu stvar koja je vrlo bitna. Domaći igrači imaju najbolji pregled terena. I domaći igrači najbolje grizu. To je bit priče. I u tim okolnostima u svakoj općini od ove tri, u svakoj općini bez obzira na proračunske mogućnosti je učinjeno puno. Ja sam dolazeći ovdje za općinu Koprivnički Bregi koju poznam izuzetno dobro. Evo tu je i naš časni kolega iz te opčine, ali poznam da je u toj općini usput budi rečeno da općinsko vijeće nije suglasno sa ovim prijedlogom, dakle kao predstavničko tijelo se očitovalo dakle protiv, oni su naveli to svoje očitovanje, bilo bi predugo da ja sada to elaboriram, ali u svakom slučaju su naveli neke stvari koje je potrebno spomenuti ovdje koje su stvari učinjene za područje naselja Glogovac. Za područje naselja Glogovac, molim vas lijep evo samo da kažem. izgrađena je plinska mreža kojom se pokriveno čitavo naselje, izgrađena je vodovodna mreža koja pokriva najveći dio naselja, prekriveno preko 90%, asfaltirane dio ceste … /Govornik se ne razumije./ … asfaltirana cesta koja spaja ulicu itd. stavljen je drugi sloj asfalta. Dakle, sve one funkcije druge koje su potrebite za jednu jedinicu lokalne samouprave, od vatrogasaca, udruga žena, nogometnog kluba, sve je ta općina Koprivnički Bregi izvršavala. Dakle, ne stoji da u toj općini nije ništa rađeno. Stoji da je u okviru općine Koprivnički Bregi naselje Glogovac moglo ostvariti dosta stvari. Što bi ona ostvarila u gradu Koprivnici, molim vas lijepo. Sami dajte. Evo gospodin predlagatelj je rekao da će grad Koprivnica imati velikih financijskih problema. Ja sam čitao u jednoj tiskovini sada prije kratkog vremena. Molim vas lijepo, u tim okolnostima dakle ja bih rekao da uistinu općina Koprivnički Bregi može ostvarivati sve one potrebe mještana Glogovca i s tim više oni imaju i zajedničku župu, imaju i zdravstvenu ambulantu koja pripada koja je na sredini. Nije to velika udaljenost, ja to vrlo dobro poznam i ja mislim da u toj situaciji uz ovo mišljenje općinskog vijeća da nema neke posebne potrebe osim ako se razmišlja da će netko dobiti više 100 kuna kuna Božićnice. To je bilo kao nekakva varijanta. Ali dobro, pustimo to na kraju. Druga stvar, naselje Kamenica, a ja sam samo razmišljao prije nego sam dolazio ovdje o općini Sokolovac. Želim reći da nije točno da nema u naselju Kamenice politički aktivnih ljudi. Vijećnik iz naselja Kamenica je vijećnik HSS-a u općini Sokolovac. Točno, to je točno. I to naselje ima desetak kuća. ha što bi ono ili bilo u ovoj ili onoj općini, ali jedna stvar je meni interesenata. U tom naselju Kamenica ta općina ima dvije pumpe koje vade naftu. Koje vade naftu. Koje vade naftu. I u toj općini Sokolovac jedan prihod i to j općina isto tako i pustimo im to. 'ajmo budimo malo tako, pustimo malo Sokolovcu pa to je jedna naša općina koja treba malo novca. Evo, 'ajmo.

Subotice Podravske, evo ne znam puno. Ona je uistinu jedna sredina koja je pola, pola, kako do Koprivnice tako i do Rasinje tu su negdje na pola puta. Vezana je prometno odlično, kaže vezana je sustavom naš kolega predlagatelj, vezana je sustavom vodoodvodnje, pa sustav vodoopskrbe nije, on nije od grada Koprivnice. Pa u našoj županiji možemo reći sa ponosom da se radi vodoopskrbni sustav takav, ulaže se 200 milijuna kuna. to je ono što sam rekao Hrvatske vode, Ministarstvo poljoprivrede itd. da se stvori prsten za cijelu županiju. Kod nas je vodoopskrba posljednjih godina izuzetno porasla i na taj način se radi i stvara u našoj županiji, razumijete. držim da ima Subotica Podravska ne znam puno, pa u taj dio se ne bi upuštao osim što želi reći da je u toj Subotici Podravskoj rođen naš potpredsjednik Sabora gospodin Friščić koji ne podupire ovu inicijativu. Dakle, želim reći da su u okviru ovih općina postojećih ova naselja mogu ostvariti svoje potrebe. Ja bih želio reći, putite ih neka ostvaruju potrebe. A mi u Podravini imamo jedan fini izraz pa bih ja s time i završio da vas uistinu ne opterećujem, jer ja sam brz. Ja nemam ovaj nastup, brz sam. Želim reći vrlo kratko da pustimo ih neka rade, neka se razvijaju u tim sredinama ostvaruju. A u Podravini imamo jedan fini izraz "Najte nam samo pomagati". Hvala lijepo. … /Pljesak./ Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege uvaženi zamjeniče državnog tajnika. Ja isto ne znam da li da se s vama smijem dalje ili da nešto pokušam ozbiljno reći, pa sada ne znam da li ima smisla ovo drugo.

Članak 4. Ustava Republike Hrvatske to je dobro da se pročita i da se nešto čuje ne samo stavka 1. i stavka 2. vjerujte to mnogi zaboravljaju. U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na čelu diobe vlasti, na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu samoupravu. Ograničena je. To znači da postoji nekakva tzv. četvrta vlast tako ju sada možemo interpretirati radno koja je navedena u Ustavu kao ustavna kategorija o kojoj se ovdje ne želi voditi računa. I to je ono što zabrinjava. A još više zabrinjava. Meni je žao što gospodina Palarića ovdje nema, ali ovdje su kolege iz Odbora za zakonodavstvo koji je izjavio govoreći u ime Vlade jednu rečenicu na koju sam se zaprepastio, ali zapravo i nisam kada malo bolje razmislim. On je rekao, ovo će biti prvi lokalni izbori a da neće biti teritorijalnih promjena. Vidite kao je on to dobro znao. On dakle bolje zna kako će proći zakonsko prijedlog jednog saborskog zastupnika od Parlamenta i svih drugih. On dakle moram reći visoki državni dužnosnik, dakle imenovan od Vlade on zna to bolje. To je ono što mene smeta. To govori o dignitetu Sabora, oprostite kolege i kolegice to govori o dignitetu Sabora i to nije dobro. Dakle, to zabrinjava, takve rečenice, takvi odnosi između predstavnika Vlade i Sabora. Ali na i u prostorijama Hrvatskoga sabora. Ako mislite da je to dobro, onda podržavajte to i dalje. Ja to neću podržavati. Dakle, kako će ove tri vlasti biti ograničene na ovom, uvjetno rečeno četvrtom ako ne dozvoljavamo niti to da ono što su građani rekli kao ključni faktor u ovom procesu, da žele da formiraju, da se odjele da se odjele od jedne jedinice teritorijalne i da uđu u drugu. Na jednom drugom dijelu. Dakle to im onemogućavamo. Prema tome, direktno idemo protiv članka 4. Ustava Republike Hrvatske. I po ovome, ja sada previše ne idem u detalje, samo ću reći kako sam doista ja rođen u ovoj općini Koprivnički Bregi a jedna od, jedan od naselja dakle zove se Glogovac koji se želi pripojiti gradu Koprivnici. Vidite, meni je žao, ja sam baš u tim Koprivničkim Bregima i čini mi se da, žao mi je što građani Glogovci, toga naselja kažu i tog naselja da žele u grad Koprivnicu meni je to žao. Ali gledajte ako oni to hoće, ako oni to hoće, gospodine Milinković, ako to oni hoće, onda svi drugi imaju manje pravo da kažu da to neće dozvoliti, ne da neće, nego da neće dozvoliti, to je vlast, je li. Svi drugi imaju manje pravo. I županija i, dobro grad tu nije sporan jer grad to želi i Vlada i Hrvatski sabor, svi drugi trebaju manje to htjeti i željeti jer nema argumenata. Znate kada jedino može vlast drugačije po meni reagirati, to je već to spada u teoriju. A to je kada bi jedno naselje iz jedne teritorijalne jedinice u Republici Hrvatskoj htjelo recimo preći u naselje neke druge teritorijalne jedinice ali u drugoj državi. Jedino onda, ali kada građani žele u većini, dakle, to je zakonska odredba preći u drugu teritorijalnu jedinicu treba im to omogućiti. I to nije dobra politika Vlade ni jedne Vlade, koju god bi to vodila Vlada takvu politiku nije dobro. A ovo sve što je izgovoreno, da ja sada ne ponavljam da je to jedna ignorancija zapravo Vlade po ovom pitanju, mislim neće se ponoviti oni argumenti jer nisam čovjek koji ponavlja ono što su drugi rekli, jer to nema nikakvog smisla, to je gubljenje vremena. mogu samo zaključiti i reći da je to još jedan dokaz u ovome našemu parlamentu kako kažu u Visokom domu, ja ne znam koji je najviši dom, dakle, najvišem domu zakonodavne vlasti dakle, u Hrvatskoj bi se načelo ustavnosti i zakonitosti topi i ne ide u dobrom pravcu. I ja na to upozoravam još jedanputa i ovom prilikom, dakle, to nije dobro. Isto kao što nije dobro da u tim podijeljenim ulogama svi zastupamo, svi zastupate, koaliciji dakle, stav Vlada je u pravu. Ja ću morati ovdje reći, ne mogu prihvatiti gospodine potpredsjedniče, ne mogu prihvatiti stav Odbora za zakonodavstvo što sam tamo isto izrekao da ne samo kod ovog zakonskog prijedloga nego ni kod kojeg drugog zakonskog prijedloga od bilo koga on dolazio. Ja sam glasao za neke zakonske prijedloge za koje moja stranka nije glasala, ali na Odboru za zakonodavstvo kada je uloga Odbora za zakonodavstvo ta da ispituje da li je neki zakonski prijedlog u skladu sa Ustavom i da li je u pravnom sustavu. Dakle sve drugo, Odbor za zakonodavstvo ne bi trebao ulaziti jer nije meritorno tijelo … …/Upadica: Demokratski centralizam, šta je s time?/… … centralizam neću ja, o tome je puno rečeno. Ja govorim, to vi znate kako i vi unutra radite, ali ako budem ja, ja ću vam sada reći ovdje, to možete uzeti. Ako budem ja danas sutra, nikada se ne zna je li tako, predsjednik Odbora za zakonodavstvo onda ću sigurno voditi odbor tako da ću reći da taj odbor radi po Poslovniku Hrvatskoga sabora. Pa od koga god prijedlog dolazio. I to je ono što mi tražimo od vas, dakle, svatko da vrši svoju ulogu ali na ustavom i zakonom propisan način. A ovo kolega Tomljanović ne bih rekao da vi niste sam da ne budete čitali izvještaj Odbora za zakonodavstvo ali kada ste ga već pročitali onda sam morao reagirati. Hvala vam lijepa. Što se tiče centralizma, gospodine potpredsjedniče, ja mislim da vi znate kako centralizam u našoj državi funkcionira, da vi to znate bolje od mene, pa onda ja neću o tome. Hvala. Ja znam kako kod nas doista demokratski funkcionira demokratski centralizam. …/Upadica se ne čuje./… Vi ste još bili mladi u to vrijeme. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, pa moram reagirati jer uistinu je netočan navod da Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora ne radi po Poslovniku. I žao mi je što je taj netočni navod kazao uvaženi kolega Šprem koji je redovit na sjednicama, sudjeluje u raspravi zna kako je rasprava tekla i po ovom prijedlogu zakona. I apsolutno i ovoj situaciji Odbor za zakonodavstvo i članovi i vanjski članovi i stručne službe apsolutno su donesle odluke i postupali u ovoj situaciji u skladu sa Poslovnikom Hrvatskoga sabora. I još nešto. Izvješće sam pročitao vezano za ovaj prijedlog zakona, upravo zbog toga što su dvije ključne rečenice koje su kazali u smislu rasprave o prijedlogu zakona uvaženi profesori, doktori prava kao vanjski članovi i koji su inzistirali da se ta rečenica stavi u ovo izvješće i kod rasprave da se pročita. Dakle, moram ispraviti još jedanput Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora apsolutno radi u skladu sa odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora. Gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Odsutan. Gospodin zastupnik Deneš Šoja. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine predstavniče Vlade. Vrlo kratko, htio bih samo dvije, tri riječi reći, moj kratak komentar, to sam rekao i na odboru vezano uz ovu problematiku je sljedeći. Ako je vjerovati tim argumentima a nema razloga da se ne vjeruje o čemu je gospodin kolega Mrsić govorio onda jedino mogu postaviti pitanje '93. ili 94. kada su se da tako kažem krojile granice općina ti ljudi koji su onda to radili zašto već tada neke stvari nisu napravili ako su ti razlozi doista takvi, pogotovo kod ovog jednog mjesta. To mi nije jasno, to je očito da je tada trebalo ispraviti, napraviti s druge strane čuli smo i druge argumente, ja ne poznajem baš prilike u tom kraju pa ne bi mogao o tome detaljnije govoriti. Međutim, dao bih samo jednu ovakvu opasku odnosno sugestiju odgovornima odnosno prije svega i Vladi. Po meni bi jako, jako dobar potez bio sukladno i ovim poteškoćama koji nailaze da se ozbiljno preispita organizacija lokalnih samouprava na području cijele Republike. Da li, još sada, sada se već približavamo polovini mandata ili odmah nakon sljedećih parlamentarnih izbora, jer ja vama moram reći sljedeće. Općine, o tome sam već jedanput ovdje govorio, ni blizu više po sadržaju rada nisu one koje su bile u predratnim godinama. Za mene je općina jedna sada zapravo 80% grubo rečeno, možda 70 ili 80% sadržaj rada te općine je nekakva uprava komunalne firme jer ona se brine od nogostupa, vode, plina i svega ostaloga, dok one klasične funkcije koje su nekad bile od katastra, poreske uprave i svega ostaloga, to je državna uprava, to više nema nikakve veze sa općinom. S druge strane, ja moram na kraju još i to naglasiti, da od 439 općina koliko ih je na području Republike Hrvatske, ako sam dobro zapamtio te podatke, nekih gotovo 30 ili 40% ih nije znalo ili moglo donijeti prostorne planove. A to je bilo vezano zakonom, trebalo se raspustit da općinska vijeća. Naravno, to se nije učinilo jer su to objektivni momenti. S druge strane, isti tako velik postotak općina nisu bili uopće u stanju donijeti program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Objektivno. Nisu možda znale, nisu sačinile te programe. I tu je bilo određenog zakonskog roka. I poznavajući prilike i u našoj županiji, konkretno kad govorim i o Baranji, ja vas uvjeravam da je vrlo vrlo velik broj općina čija uprava, taj jedinstveni organ ili upravni odjeli, jednu ozbiljniju javnu nabavu nisu ovog trenutka u stanju provesti. A moglo bi se još naći argumenata i nabrojiti da doista dio općina, jednostavno i kadrovski i sa drugim svojim potencijalima ne mogu zadovoljiti potrebe građana.

Dakle, prije svega hvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Nažalost, žalosti me da je kolega Milinković u ime Kluba zastupnika HDZ-a pokušao čak ismijati ovaj prijedlog. Ja mislim da je vrlo ozbiljna situacija zato što ovdje se radi o flagrantnom kršenju Ustava. Mi guramo glavu u pijesak ponovno. Radi se o kršenju Ustava. Radi se o ignoriranju zakona od strane Vlade, radi se o ignoriranju saborskih zastupnika. Mi smo spremni to sve prihvatiti, ne mi, oni koji će glasat protiv ovog prijedloga su spremni to prihvatiti. Ključno, ono što je rekao u konačnici i kolega Stazić i što je bilo u konačnici na Odboru za zakonodavstvo. Odbor za zakonodavstvo je rekao nije vrijeme sada pred izbore da se mijenjaju granice. Ali prihvaćanjem ovog zakona u prvom čitanju neće se promijeniti granice prije izbora. Ne. One će se promijeniti možda i ako bude prihvaćen konačni prijedlog zakona koji nikako ne možemo doći u proceduru prije lokalnih izbora. Prema tome, prihvaćanjem ovog zakona mi samo puštamo taj zakon u proceduru da u drugom čitanju negdje tamo za 3, 6, 9 mjeseci, nije sad više važno kada, bude ovdje na Saboru i da tada možda natjeramo Vladu da raspravi i odgovori o tome jel to opravdano ili nije opravdano. Možda bi bilo korektnije od Vlade da je rekla da neki zahtjevi su opravdani, a neki zahtjevi nisu opravdani. Ili da su svi opravdani ili da nisu svi opravdani, dakle sve kombinacije. Pa da kažemo ljudima ok, nemojte se nadat nikada ili dok je ove vladajuće većine neće biti promjene granica. Nego Vlada kaže ne, sada nije vrijeme, mi ćemo o tome razmotriti to nakon izbora. Pa šta je to mrkva na dugom štapu? Mrkva na dugom štapu. Mi ćemo tek nakon lokalnih izbora razmotriti vaše prijedloge. A koliko trebaju građani čekati da njihovi prijedlozi budu razmotreni? Pazite, kada u lokalnoj samoupravi ne odgovorite u roku od 15 dana na zakon o dostupu informacija dobijete po prstima od Središnjeg državnog ureda. Kada ne odgovorite u roku od 60 dana u upravnom postupku, dobijete po prstima. Isti taj Središnji ured za državnu upravu koji obavlja nadzor nad zakonitošću svih općih akata lokalne samouprave sebi dozvoljava da ne odgovori na inicijativu građana mjesecima. Kako to netko tko nadzire zakonitost rada lokalne samouprave može na takav način ignorirati situaciju? Dakle ja ponavljam, ovo je došlo u Središnji ured državne uprave. Građani nisu dobili niti pismo, pečat dobili smo, hvala vam. Razmotrit ćemo. Nije sada vrijeme. A zašto građani središnji ured nije otpisao i rekao nije sada vrijeme, razmotrit ćemo to nakon ovoga? Nego ovdje ignorira i kaže ne, ne, zastupnici ne mogu predložit izmjenu teritorijalnog ustroja lokalne samouprave, to samo može Vlada. Mi ćemo to skupiti i kad mi skupimo i kad mi odlučimo onda ćemo to poslat u saborsku proceduru. Sve ostalo će biti negativno mišljenje. Mi o tome razgovaramo danas. Mi o tome danas razgovaramo. To je prvi dio. Drugi dio, ovo o čemu je kolega Milinković govorio. Meni je žao da kolega koji kao što je točno, ozbiljno poznaje situaciju na terenu, ismijava tu situaciju. Jer oprostit ćete, ja ne znam recimo ja sam puno bliže Glogovcu nego što je kolega Milinković koji je 35 km od Glogovca. Ali ja si ne dozvoljavam da mogu reći da bolje poznajem što građani Glogovca žele, jer njih je 563 od 779 upisanih birača reklo da želi u Koprivnicu. I sada dođe predstavnik kluba HDZ-a i kaže vi nemate pojma šta hoćete. Vi koji ste stavili broj osobne iskaznice i svoj potpis na zahtjev, a nemate pojma što vi hoćete. Vas 65, 65% pojma nema što hoće. Ja znam što vi hoćete, ja znam što je za vas najbolje. Jer da im je dobro, pa valjda ne bi htjeli promijeniti. Pa ne mora se samo zbog toga što će im biti bolje. Možda ima neke druge interese zašto žele iz Bregi prijeći u Koprivnicu. I tu je općinsko vijeće doista reklo mi mislimo da to nije dobro. Ja ću reći zašto su oni to rekli. Pa zato jer se općinska blagajna puni iz naselja Glogovac, jer u Glogovcu su radnici i radničke familije, to je bilo rudarsko naselje. Drugi dio općine je poljoprivredni. Poljoprivrednici ne pune općinski proračun. Doći ću ja do nafte. Nemojte brinuti. Doći ću do nafte. Ali, ja si nikada ne bih dao za pravo da kažem da ja znam što je dobro za mještane naselja u kojem 65% građana kaže da nešto želi. Podravska Subotica, pazite, u Subotici su svi rekli da hoće da idu, uključujući i kolegu Friščića koji je rođen tamo, iz Subotice, je li i koji je de facto dao, podupro kao član županijske skupštine koja je jednoglasno donijela suglasnost da se ide u izmjenu granica. Građani su rekli, njih 72%, općinsko vijeće je reklo, gradsko vijeće je reklo, županijska skupština je rekla, a kolega Milinković kaže ne, to nije dobro. Klub zastupnika HDZ-a kaže ne, vi ne znate što hoćete. Mi znamo što je dobro za vas. Pa ja molim sada da nakon današnje saborske rasprave odete lijepo svi vi koji znate što je bolje za tih 800, 915 stanovnika i objasnite im tamo da su oni suđeni, nemaju pojma. A ja vam ponavljam, ja nisam bio u Subotici, niti u Glogovcu, niti u Kamenici kad se potpisivala peticija. Došli su ljudi kod mene nakon što su napravili papire. Sa gotovom papirima su došli. Doista je građanska inicijativa. Kamenica, zamislite kolegu Milinkovića, kaže oni imaju 20, 10 kuća i 2 naftna nalazišta. Je li? Ali je zaboravio reći da nemaju vodu, da imaju niski napon struje, da nemaju plin, da nemaju kanalizaciju, da im mi vozimo djecu u školu u Koprivnicu. To je zaboravio reći jer baš ga briga kako građani žive. Baš ga briga kako građani žive. On sve gleda u naftnoj renti. Pa što im Općina Sokolovac ako ubire naftnu rentu nije sagradila barem javnu rasvjetu poštenu u tih 10 kuća. Trebate 3 stupa i tri ozbiljne lampe, a ne da imaju tanjurače na lampama. Je li, tanjurače imaju. E sad, evo recimo nekih racionalnih razloga zašto iz Glogovca ljudi žele preći u Koprivnicu. Jer to nije prvi puta da se izdvajaju neka mjesta iz okolnih općina i spajaju sa Koprivnicom. '98. naselje Štaglinec je iz Općine Koprivnički Bregi prešao u Grad Koprivnicu. Naselje Štaglinec je susjed od naselja Glogovac, dakle već je jedan dio Bregi prešao u Koprivnicu. Od kad su prešli u Koprivnicu dobili su besplatni, odnosno vrlo jeftini priključak na vodu, na plin i besplatni priključak na kanalizaciju. Dobili su pješačko-biciklističku stazu, novu javnu rasvjetu, vatrogasni dom, sve ulice su im asfaltirane, dječja igrališta smo im sagradili i vozimo im djecu 5 puta dnevno u školu, 5 linija autobusa imamo. Glogovac to nema. Ima vodu i plin, ali za razliku od ovih koji žive u Štaglincu, tu vodu i plin plaća 6 tisuća kuna po priključku. I gledaju, gle ovi u Štaglincu plaćaju to 2,5 tisuće kuna. Pa daj, idemo i mi tamo gdje ćemo plaćati 2,5 tisuće kuna. Kanalizacija još nije niti na vidiku. Pa daj idemo mi u Koprivnicu zato jer u Bakovčicama sad Grad Koprivnica na 300 duša gradi kanalizaciju u vrijednosti 2 milijuna kuna i asfaltira ceste. Cestu o kojoj je govorio kolega Milinković između Bakovčica i Glogovca je financirao Grad Koprivnica i ŽUC zato jer autobus koji vozi djecu iz Bakovčica u školu u Koprivnicu prolazi kroz Glogovac s time da taj gradski autobus prolazi 5 puta kroz Glogovac, a autobus koji vozi djecu iz Glogovca u školu u Brege prolazi 3 puta pa djeca iz Glogovca i iz Bregi idu pješice doma. Oni to vide. Pa i oni žele imati autobus 5 puta dnevno koji će im djecu voziti, a ne da oni moraju po zimi ići po djecu i vraćati djecu u školu. To su racionalni razlozi o kojima ovi ljudi u Glogovcu razmišljaju. A i kolega Milinković puno bolje zna od njih, znate. On vozi njihovu djecu valjda u školu i vraća ih iz škole kad idu za Brege. Djeca koja idu u školu u Koprivnicu imaju sportsku dvoranu. Djeca koja idu u školu u Brege nemaju sportsku dvoranu. To je kriva država koja nije gradila sportske dvorane ravnomjerno po Hrvatskoj, znate? Ravnomjerno po Hrvatskoj negdje su se dvorane napravile državnim novcem, negdje sve sami moramo raditi. raditi. I ono što kaže kolega Milinković samo nam nemojte pomagati, je li. Ja bi to za Hrvatske vode mogao reći jer veliki novci dolaze od Hrvatskih voda u našu županiju. Povijesni projekt 200 milijuna kuna za vodoopskrbu u ne znam koliko, 20 godina, Još uvijek je Koprivničko-križevačka županija županija sa najmanjim dostupnošću vodoopskrbnog sustava za priključenje. Manje od 40% stanovništva u našoj županiji je priključeno na to. Pa kako ako je 200 milijuna kuna došlo? Ali kolega Milinković zaboravlja da Hrvatske vode godišnje uberu 60 milijuna kuna u toj županiji pa nam niti ne vrate naše novce. Pa bih ja rekao samo nam nemojte pomagati. Ostavite nam naše novce. Mi u Podravini bumo s našim novcima sve napravili, ali je problem u tome što se preduboko u Podravinu stalno grabi, a Podravini se uglavnom baca pijesak u oči.

skroz na drugoj strani. I sada kada idete u Koprivnicu, točno vidite gdje je kraj Koprivnice, tamo gdje završava pješačko-biciklistička staza odvojena sa rubnjacima, sa javnom rasvjetom, sa kanalizacijom i s ostalim prestaje Koprivnica, počinje ono što nije u Koprivnici. I projekt Betoment je onako katastrofalan kao što je i u drugim dijelovima Podravske magistrale gdje se nacrtala samo crta i proširila Podravska magistrala i ostala i dalje cesta smrti umjesto onoga što smo napravili u Koprivnici da smo stavili rubnjak i maknuli pješake i bicikliste iz toga i fizički ih odvojili i povećali sigurnost kretanja Podravskom magistralom. Znate, iz Općine Sokolovac je '98. godine izdvojilo naselje Reka. Danas se želi izdvojiti naselje Kamenica. I umjesto da se općinski načelnici zamisle što se to zbiva da evo već u svake 4, 5 godina se jedno naselje želi izdvojiti. Sad se tu kaže, kolega Milinković kaže pa mi bolje znamo što je tamo u Kamenici nego oni. Ali Reka je od kad je došla u Koprivnicu dobila i pješačko-biciklističku stazu i kanalizaciju i vodu i plin i rasvjetu i sve druge stvari. Nažalost Velika Mučna, Sokolovečki Breg, Lepavina nisu, nisu. Sokolovac nije. Prema tome, postoje racionalni razlozi zbog čega to građani žele. Ali vas ja pozivam da ne budete tako ignorantski prema ovom zahtjevu mještana ova tri naselja kao što je bio vaš predstavnik kluba jer nitko od nas nema pravo znati što je bolje za građane i mještane ta tri naselja od njih samih. Da se radilo o jednoj trećini potpisa koliko je dovoljno ja bih možda dvojio, ali ovdje se radi o 65, 72, 83%. E sad ja vas pitam tko to može ignorirati 83% potpisa. Nije to bio zbor građana pa smo pljeskali, potpisa. Dakle, netko je išao od čovjeka do čovjeka i skupljao potpise. Na te potpise imate i tu, piše točno broj osobne iskaznice i ovoga, dakle potpuno identificiran. I sad da netko dođe i kaže ne vi nemate pojma, se bu to dobro, mi bumo to se rešili. Bilo je dovoljno vremena da se to riješi, to je jedno. I u konačnici želim ono poentirati s tim. Dakle, ovo je jedna inicijativa koja ide za tim da se pokuša bez političke prisile utjecati na promjenu ustroja jedinica lokalne samouprave umjesto da Ured državne uprave obavlja svoj zakoniti posao i nadzire rad jedinica lokalne samouprave i utvrdi primjerice da danas u Hrvatskoj imamo trećinu jedinica lokalne samouprave koje posluju protuzakonito jer je točno utvrđeno iz kojih prihoda se mogu isplaćivati primjerice plaće načelnika i zaposlenih u jedinici lokalne samouprave. I samo kad bi to ured obavio utvrdio bi da trećina općina nema prihode da bi financirao hladni pogon. Samo kad bi to napravio. Međutim, on niti nema vremena razmotriti zahtjev građana ali ima vremena tamo gledati zareze u nekim općim aktima nekih gradova. tome, ajmo motivirati građane da građani sami iniciraju izmjenu ustroja lokalne samouprave na način da se lokalna samouprava počinje okrupnjavati. Nećemo moći ovako dugo ići još s ovim. Neće se moći iz transfera državnih ili iz renta, ili ne znam čega isplaćivati plaće načelnika i zaposlenih u lokalnoj samoupravi. Nemoguće je da općina sa 200 stanovnika ima četiri zaposlena u lokalnoj samoupravi u općini a da na zakoniti način radi, nemoguće je ali mi to prešutno dozvoljavamo a onda kad imamo inicijativu da dođe do preustroja onda to ignoriramo na ovakav način. Ja apeliram doista na vas, sve će biti u redu, neće zakon stupiti na snagu prije lokalnih izbora, pustimo zakon u drugo čitanje i uvažimo, pokažimo doista da građani imaju snagu u ovoj državi. Ne Vlada, ne saborski zastupnici nego građani, da građani mogu inicirati nešto i da smo mi spremni prepoznati to i da smo ih spremni u tome podržati. Evo na kraju doista apeliram. Ništa se neće dogoditi što je u suprotnosti sa Vladinim mišljenjem jer Vlada je dala mišljenje na konačni tekst zakona, dakle prije nego što smo mi skinuli hitnu proceduru Vlada je dala mišljenje a ne na prvo čitanje. …/Upadica se ne čuje./… Da, Vlada je dala na konačni prijedlog zakona mišljenje jer je to značilo da bi zakon bio donesen na ovom zasjedanju odnosno da ne bi bio …/Govornik se ne razumije./… Budući da smo skinuli hitni postupak pa ide u prvom čitanju nema nikakvog razloga da ne podržimo ovo i da ne ide u drugo čitanje. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 10 sati prijepodne iako je stvarno prerano još ali u 10 sati ipak sa raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj i o Prijedlogu odluke o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, tako da bi sutra obavili rasprave o ove tri točke a u petak u 10 sati glasovanje o svim preostalim točkama uključujući i rebalans državnog proračuna.